Hvala. Prehajamo na naslednje vprašanje. Gospa Nataša Sukič bo postavila vprašanje ministru za notranje zadeve gospodu Boštjanu Poklukarju. Izvoli. Najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav, minister. Vsak mesec vam postavim najmanj eno ustno poslansko vprašanje, tako da se strogo držim najine tradicije. Tokrat na žalost tudi povezano z ekstremnim nasiljem, ki je izbruhnilo pred nedavnim. Steklenica, zalučana v lokal Pritličje, fizični napad na dekle z mavrično zastavo na Bavarskem dvoru, kraje in posnetki na socialnih omrežjih, torej mavričnih zastav in njihovo sežiganje, objave rumenih jopičev na socialnih omrežjih o organiziranih skupinicah oziroma uličnih ekipah, ki so tisti dan paradirale veselo naokoli in in se usmerjale na svoje tarče, se pravi tiste, ki so Parado ponosa podpirali ali pa bili njeni udeleženci, udeleženke, akcija podmladka SDS in kup verbalnih napadov v živo in pa seveda po spletnih omrežjih. letošnja Parada ponosa je doživela toliko napadov, toliko izrazov sovraštva, kot jih LGBTIQ+ skupnost že dolgo ni doživela. Pravzaprav se spomnim zadnjega večjega ekscesa, to je bil tisti prosluli napad na nekdanji LGBT kafič Open, ampak to je že leta nazaj. In ti napadi seveda dokazujejo, da sama menjava vlade, na žalost ni dovolj, da bi sedaj to sovraštvo, ki se dolgo časa že reproducira in generira v družbi, kar izpuhtelo in izginilo. Žal se to sovraštvo seveda generira skozi spletna omrežja, tudi skozi razne medije, povezane na primer z našo največjo opozicijsko stranko itn., skratka, ta sovražni govor, o katerem tudi v družbi pravkar poteka razprava, kako ga opredeliti in seveda zamejiti oziroma sankcionirati. Sama parada ob minulem koncu tedna seveda ni tista, ki bi lahko povzročila to sovraštvo, kot rečeno, je pa jasno razkrila, s čim vse se pripadnice in pripadniki te skupnosti na žalost soočajo, s kakšnimi oblikami groženj, s kakšnim strahom pravzaprav lahko upravičeno tudi navsezadnje živijo. Pa vas sprašujem, minister: Ali nam morda lahko na kratko predstavite

Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovana gospa poslanka, hvala lepa tudi za vaše vprašanje, nenazadnje hvala lepa za tradicijo, da ste se odločila, ampak seveda, minister za notranje zadeve je tisti, ki ima vedno odgovore. Najprej v zvezi z Parado ponosa. Jaz obžalujem, da je na letošnji Paradi ponosa prišlo do nasilnih dejanj. Nasilje je popolnoma nedopustno in ga v celoti zavračam ter ga seveda obsojam in verjamem, da bo slovenska policija vse dogodke, prekrške in pa kazniva dejanja, ki so bila storjena na Paradi ponosa, tudi preiskala in raziskala. Zavračam na nek način očitke, ki so se v medijih pojavili, da slovenska policija ni ukrepala proti storilcem prekrškov ali kaznivih dejanj in pa da jih ne preiskuje. To praktično ni res. Slovenska policija vsako prijavo, ki je bila dana, nenazadnje tudi posnetke, ki so bili objavljeni na medmrežju, seveda preiskuje. O to sem dobil tudi zagotovilo generalnega direktorja policije, da se se vsi ti dogodki, ki so bili povezani s Parado ponosa, dejansko preiskujejo.

sporočeni in pa naznanjeni, da se jih pa nekaj še vedno naznanja, zato tudi policija zbira informacije v zvezi z vsem tem, kaj je bilo, in kaj takega se nam pravzaprav ne sme več zgoditi. Kajti to je bil javni shod, ki je bil napovedan, ki je bil tudi prijavljen, z organizatorji je bila tudi policija v rednem stiku, delala se je tudi varnostna ocena skupaj, tako da je tudi mene presenetilo, da pravzaprav prišlo do napada na Paradi ponosa do vseh teh ljudi, ki so bili tam prisotni oziroma do posameznikov, ki so sodelovali na tej paradi ponosa. Kar se tiče skupnosti LGBT, vi dobro veste, spoštovana gospa poslanka, da policija že dolga leta izredno dobro sodeluje, nenazadnje tudi znotraj evropskega projekta, ki ste ga skupaj,

za skupino ljudi, ki manifestirajo boj enakopravnosti in nediskriminatornosti v družbi, zato se je treba še toliko bolj zavedati, da so take parade ponosa v družbi, pravzaprav jih je treba zaščititi, to je pravzaprav popolnoma nekaj normalnega, saj oni manifestirajo neko enakopravnost v družbi. Tukaj ne jaz kot minister za notranje zadeve ne slovenska policija nima nobenih težav. Težave nastopijo v tistem trenutku, ko jim to pravico nekdo odreka in pravzaprav z nasilnimi dejanji

skupine ljudi, to lahko eskalira v nevarna razmerja znotraj družbe. Jaz še enkrat zagotavljam, da slovenska policija bo preiskala, da jih preiskuje, in upam in verjamem, da bodo ti dogodki oziroma ta kazniva dejanja prekrški dobili tudi ustrezno sankcijo na sodiščih. Hvala sem članica Odbora za notranje zadeve in se držim svojih ministrov, kolikor se da, pri teh ustnih poslanskih vprašanjih. Zdaj morda samo še ena kratka stvar. Iz društva Parada ponosa sporočajo javnosti, citiram: »Kot društvo smo na policijo podali eno prijavo, vezano na dogajanje na Kongresnem trgu po povorki, ko je skupina mlajših oseb v udeležence povorke metala jajca in jim kričala homofobne žaljivke. Izredno zaskrbljujoča je bila tudi novica, da je eden izmed policistov, ki je bil tam, da zaščiti udeležence povorke, da se je fotografiral s to skupino napadalcev.« Konec navedka. Pa me samo zanima ta konkreten očitek glede tega policista, morda vaš komentar. Ste s tem seznanjeni? Kakšna sankcija bi utegnila doleteti policista, če se pač izkaže, da je to delal kot simpatizer rumenih jopičev? Hvala lepa. Hvala. Ministrica, imate besedo za dopolnitev odgovora.

točko, kjer se bodo take zadeve lahko takoj prijavljale že na samem licu mesta, ne da seveda potem udeleženci morajo iti na policijske postaje podajati te prijave, to lahko podajo tudi neposredno, če do napada pride. Upam, da to ne bo, bom rekel, potrebno in da bomo postali normalna družba, kjer bomo različnost in pa enakopravnost tudi tolerirali. Kar se pa tiče tega policista, da, res se je slikal, vprašan, če se lahko z njim fotografirajo. Glejte, po mojih podatkih in vedenju ta policist ni vedel, da so bili to napadalci in da je bil nekoliko zlorabljen pri tem. Moramo vedeti, da je Ljubljana polna turistov, ki se včasih tudi želijo slikati s policisti v Ljubljani. Nenazadnje je policija tudi nek uradni organ, ki je tudi na nek način turistično zanimiv, kajti policijska uniforma po svetu je različna in tudi to je tudi to je del sodobnega sveta, digitalnih naprav, ki omogočajo fotografiranje. Mnogi si to želijo. Če pa se bo ugotovilo, da je obstajala povezava in da je bilo to narejeno namerno, bo stekel notranjevarnostni postopek na policiji in seveda tukaj bo potem potem policija sama tudi te stvari razrešila. Jaz verjamem, da je bila nekoliko zlorabljena fotografija v

predloge sodniku za prekrške. Kar pa se tiče vaših vprašanj, normalno, vsekakor ste članica Odbora za notranje zadeve, spoštovana, in tudi nenazadnje dolga leta v odboru sedite, ste poznavalka področja notranjih zadev in se vedno veselim vaših vprašanj. Hvala Hvala. Gremo naprej z vprašanji. Gospod Dušan Stojanovič bo postavil poslansko vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvoli. lepa, spoštovani podpredsednik. Spoštovana gospa ministrica, spoštovani vsi prisotni! Že pred 20 leti, leta 2004, so se tukaj v Državnem zboru pojavile takrat mogoče še malo sramežljive ideje o izgradnji avtocestne povezave od severa do juga Slovenije. In seveda bi naj ta avtocestna povezava ugodno vplivala na razvoj zapostavljenih regij, Koroške na severu in seveda Savinjsko-šaleške, zato smo jo poimenovali razvojna os. Severni krak je razdeljen na dva odseka. Njuno planiranje pokrivata uredbi o državnem prostorskem načrtu. državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec je bila sprejeta 2013, od priključka Šentrupert pa do priključka Velenje jug pa leta 2017. Nas Korošce seveda že 2 desetletji zanima severni krak, ki je tudi eden od najkompleksnejših slovenskih infrastrukturnih projektov, kar posledično pomeni tudi, da je eden najdražjih in eden najdolgotrajnejših, gre za predore, galerije, viadukte, mostove. Skratka, izjemno kompleksen

poudaril pričakovanja celotne regije, pravzaprav obeh, tako Koroške regije kot tudi Savinjsko-šaleške regije, glede nujnosti in potrebe po absolutno večji ekspeditivnosti vseh deležnikov tako v smislu načrtovanja kot tudi v smislu izvedbe tega projekta. Zaveza, podana tudi s strani predsednika Vlade pa tudi s strani ministrice, mi zdaj lahko vzbuja nekoliko več optimizma. S to zavezo smo tudi pokazali, da ta vlada in ta koalicija spoštujeta pričakovanja ljudi in vlagata ustrezne napore v izvedbo. Predolgo smo namreč Korošci, seveda tudi ostali, kot smo prej slišali, jalovo upali, da se nam bodo vremena v nekem infrastrukturnem smislu zjasnila. Z ministrico sva na to temo tudi že dostikrat govorila, tako, da naj bo moje današnje vprašanje zdaj osredotočeno na to, da pravzaprav pozdravljam, da ste kmalu po nastopu ministrske funkcije naročili prevetritev časovnice severnega kraka projekta, ki ste jo 29. maja tudi predstavili in ki na podlagi zunanjega mnenja odreja nov časovni okvir, ki pomeni, da bi se lahko Korošci in Savinjčani do Šentruperta po avtocesti vozili že junija 2028. Mene osebno in seveda tudi koroško ter savinjsko javnost zanima: Kaj, glede na to, da je gradnja razdeljena na posamezne etape, prinaša ta nova časovnica? Vljudno vas prosim za podrobnejšo obrazložitev oziroma opredelitev te časovnice po posameznih etapah. Hvala lepa.

projekt in eden od dveh največjih in tako, kot ste rekli, tudi najdražjih, se pravi poleg železniškega drugega tira še ta del. Ja, pravzaprav sem se takoj od prevzema ministrske funkcije naprej redno, tako rekoč vsakodnevno ukvarjala s tem vprašanjem, kaj je tisto, kar lahko ljudem obljubimo ob tem, da bomo lahko to tudi spoštovali. Časa se zavrteti nazaj ne da, izgubljenih let, izgubljenih mesecev se nadomestiti ne da. Zato ker je bilo veliko skeptikov, ki so tudi tukaj v Državnem zboru in tudi javno polemizirali s časovnico, ki jo je pripravil Dars, sem želela in Dars je to pobudo slišal, da mednarodno priznani strokovnjak naredi pregled. Ker verjamem, da s strokovnjaki pa nekoliko težje polemizirajo kot s politiki. In gospod Pipenbaher, res priznan strokovnjak, je bil pripravljen to narediti. Zelo podrobno si je pogledal projekt in pravzaprav ugotovil, da nekih gromozanskih, časovno govorim, prihrankov ni mogočih. Ampak kakorkoli, za približno polovico leta pa smo vse vse skupaj vseeno uspeli skrajšati. Tukaj želim posebej opozoriti na to, da govorimo res o obdobju od pridobitve gradbenih dovoljenj do same gradnje. Vsi odseki

Še enkrat poudarjam, od pridobitve pravnomočnih gradbenih dovoljenj. Zakaj to tako poudarjam? Zato, ker imamo eno slabo izkušnjo na južni strani, kjer se nam je vse skupaj zamaknilo zaenkrat za leto in pol. Pa če vseeno malo bolj podrobno pogledava, Šentrupert–Velenje, to je ta, mogoče, bolj zahteven odsek, ta naj bi se gradil od marca 2024 do marca

Sklop A Velenje naj bi se gradil od januarja 2025 do aprila 2028, sklop B Škalsko jezero, ki je že v gradnji od marca letos, naj bi bil končan septembra 2025, Škale marec 2024–marec 2027, Gaberke je končan, Velunje od marca 2024 enako do pomladi 2028, Jenina, ki je tudi že v gradnji in se gradi že od avgusta 2021, naj bi bila končana pomladi naslednje leto, Podgorje, se pravi, to je sklop G, maj 2024–april 2027 in sklop H Konovo, ki je tudi v gradnji od marca letos, naj bi bil končan septembra 2025. Absolutno je projekt res aktivno v gradnji. Delamo vse, kar je v naši moči, da stvari tečejo naprej pospešeno. Jaz nimam Jaz nimam razloga, da ne bi verjela strokovnjaku, da je to realen plan. Seveda nas pa do pridobitve gradbenih dovoljenj čaka še nekaj orehov, ki jih bomo morali streti zato, da bodo stvari tekle tako, kot je treba. Predvsem si pa želim, da na ta gradbena dovoljenja ne bi bilo pritožb.

na koncu koncev pripravljajo to dokumentacijo? Bi pa na tem mestu izrazil tudi pobudo, ki sem jo sam nekako zaznal pri izvajalcih, ker se pa včasih tudi peljem tam, sicer se ne fotografiram, ampak se pa pogovarjam z ljudmi, ki tam delajo, in bi res prosili, da bi skušali to gradbeno dokumentacijo v nekem logičnem sosledju dobivati, ker se potem tudi njim nekako to bolj splača, da ne premikajo mehanizacije z enega konca na drugega. Morda bi se lahko na to dalo kaj več pozornosti ob prihajajočih izdajah

Kar se tiče tega zadnjega, bom jaz prenesla enako naprej naročniku, to je podjetje Dars. Mi imamo redne sestanke. Tudi z župani, smo že imeli v tem relativno kratkem obdobju dva sestanka in še pred poletnimi počitnicami je predviden še tretji, kjer bomo skupaj pogledali prav odsek od Slovenj Gradca do meje, da ugotovimo, kje so tam največji izzivi. Skratka vemo, da s Slovenj Gradcem še ni konec zgodbe in tudi na tem delamo. Kot sem rekla, največji izziv ali pa to, kar nas lahko najbolj skrbi, so pritožbe na gradbena dovoljenja. Kar se pa zdaj tiče pridobivanja dokumentov, smo pa oblikovali delovno skupino, ki jo vodi državni sekretar, v njej sodelujejo še MOPE in MNVP, kjer res redno, mesečno ali pa tedensko, če je treba, spremljamo, kaj je bilo vloženo na posameznem ministrstvu, na posameznem organu, kje so tiste stvari, ki se mogoče zatikajo, če je vloga nepopolna, in da se takoj dopolnjuje, ne da se dogaja, da stvari, tako kot je bilo rečeno ali pa javno povedano, ne vem, stojijo v predalu nekje pol leta ali pa še več. To se zdaj ne sme zgoditi oziroma se ne more dogoditi, ker res sproti gledamo. ta del pridobivanja raznorazne dokumentacije mene osebno ne skrbi toliko ali pa me sploh ne skrbi. Me pa skrbi tisti del, na katerega pa ne mi ne Dars nimamo vpliva. Ampak kot sem že povedala, mi bomo res naredili vse, da sproti, tudi župane vedno prosim, da komunicirajo z ljudmi, da jim povemo, v kakšni fazi smo, ker ni več vprašanje, cesta da, cesta ne, ampak je samo vprašanje, zakaj zakaj bi potrebovali nagajanje, ker vemo, da Korošci to cesto res nujno, nujno, nujno potrebujete. Hvala. Prehajamo na naslednje vprašanje. Gospod Miha Kordiš bo postavil poslansko vprašanje ministru za obrambo, gospodu Marjanu Šarcu. Izvoli. Predsedujoči, hvala za besedo. En velik problem imamo s političnimi prioritetami v tej državi. V tem hipu se minister za finance gospod Boštjančič sprehaja po preostalih ministrstvih, kjer reže investicijske in socialne programe. Imamo problem z zagotavljanjem brezplačnih šolskih obrokov za otroke, ki si teh obrokov ne morejo privoščiti, saj da bi to koštalo preveč denarja. S 30. junijem bodo porasle oskrbnine v domovih za starejše občane. Interventni zakon, ki so ga pripravili na enem izmed ministrstev in ki bi to preprečil, je ostal v predalu. Medtem ministrstvo za obrambo izvaja turnejo po Evropi, na kateri sklepa več 100 milijonske orožarske posle za nakupe orožja, ki v resnici ni namenjeno obrambi Slovenije, ampak ga Slovenija zgolj financira kot uslugo Nato paktu, za kakršnokoli obrambo domovine pa je v celoti neprimerno. Zadnja epizoda v tej sagi, o kateri smo lahko v medijih prebrali v preteklih tednih, je nakup protizračnih raket. Kot vsak drug nakup orožja, se tudi ta skriva pred očmi javnosti in pred poslankami in poslanci. Še aprila je tovariš Jakopovič na seji Odbora za obrambo postavljal vprašanje prav v zvezi z nakupom teh raket. Kakršnega koli konkretnega odgovora ni dobil, mu je pa vaš državni sekretar postregel z nekim brezzveznim predavanjem o protizračni obrambi. Potem se je pa zgodil prejšnji teden. V medijih beremo, da ste tik pred podpisom nakupa baterije proti letalskih raket IRIS-T za skoraj vrtoglavih 200 milijonov evrov. Po poročanju medijev je posamezna raketa iz tega sistema vredna 1,2 milijona evrov. Vadišča za uporabo takšnega orožja v Sloveniji sploh nimamo. Vojaki ga bodo lahko uporabljali in se na njem usposabljali samo v tujini, kjer bodo torej za vsako izstreljeno raketo za to usposabljanje v zrak dobesedno pognali 1,2 milijona evrov. Kar je pa najhuje, je, da očitno ne gre za enkratni posel, ampak se najavlja tudi stopnjevanje. Načelnik generalštaba sanja o še dveh stacionarnih baterijah. Človek se vpraša, kakšna je razlika med vami, gospod Šarec, in vašim predhodnikom Matejem Toninom, razen da je bil vaš predhodnik bistveno manj zapravljiv na področju nepotrebnih orožarskih poslov, pa je bilo še teh preveč. Zanima me konkretno: Od kdaj do kdaj je trajala priprava investicijske dokumentacije? S kom vsem ste se pogovarjali o nakupu raket? V katerem načrtu razvojnih programov, ki so del proračuna, imate rezervirana sredstva za te rakete?

Hvala za besedo. Tovariš Kordiš, lepo, da se srečava. Ste član Odbora za obrambo. Me žalosti, da redno organiziramo vsak mesec, včasih je bilo še bolj pogosto, obiske Odbora za obrambo tako na ministrstvu kot v vojašnicah na terenu, vas še nisem zasledil tam. Očitno vas ni toliko zanimalo, tudi takrat, ko smo šli pogledat center Roje, center Civilne zaščite oziroma skladišče, trdite, da vas tisto bolj zanima, ampak tudi tam ni bilo kakšnega hudega zanimanja. Rekli ste, da je imel državni sekretar brezvezno predavanje. Zdaj, kaj za koga brezvezno, različni smo si. Nekateri imamo nalogo zagotavljati domovini varnost, drugi imajo kakšne druge naloge. Tako da jaz za vas nikoli ne rečem, da je kaj brezvezno ali za vašo stranko ali kakorkoli. Tako da prosim, da se ne takole karakteriziramo, kaj je za koga brezvezno, ker kot minister za obrambo je normalno, da se bom ukvarjal s tem področjem, se mi zdi to logično. Kar se tiče zračne obrambe, je dejstvo, da so varnostne razmere v svetu spremenjene. Dejstvo je, da Slovenija ta hip neke učinkovite zračne obrambe nima, ne samo Slovenija, in zato je Slovenija tudi pristopila k pobudi za zaščito evropskega neba, h kateri so pristopile tudi Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Nemčija, Madžarska, Latvija, Litva, Nizozemska, Norveška, Romunija, Romunija, Slovaška, Švedska, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. V postopku pristopa pa sta tudi Avstrija in Švica. Tako da se njim to očitno ne zdi brezveze. Kar se tiče same obrambe, seveda ima celotna Evropa s tem probleme, z zračno obrambo. In Slovenija kot država, ne samo članica Nata, pravite, gre za orožarske nakupe, zračno obrambo potrebujemo predvsem za zaščito naše kritične infrastrukture. Mi imamo Jedrsko elektrarno Krško in drugo kritično infrastrukturo in samo kolektivna varnost tega zagotovo ne more zagotavljati. Kar se tiče tudi kolektivne varnosti, naj povem, da države z nižjim BDP, kot ga ima Slovenija, namenjajo višja sredstva za obrambo. Morda se bo nekoč zgodilo, da bodo te države rekle, kolektivne obrambe na vašem teritoriju se ne gremo ve, ker vi pač mislite, da bo vse za vas naredil nekdo drug. To je pač tak sistem. Resolucija, ki jo je sprejel Državni zbor predvideva tudi protizračno obrambo. Na Vladi je bil konec maja potrjen srednjeročni obrambni program, ki tudi to predvideva. Kar se tiče denarja, zneska, je še prezgodaj govoriti o tem. Ja, res je, pisalo je v medijih, vendar je zadeva še preuranjena.

če mi nekdo očita, da želim zagotoviti obrambo kot minister za obrambo, potem to dopuščam tudi takšno razpravo, je pa tako, da vsak minister, kot sem rekel, ima svoje naloge in jaz svojo opravljam tako, kot najboljše znam v danem trenutku. Drugo so pa bolj, kar ste navedli, so pa bolj vrednostne sodbe, tako da se o tem ne bi izjasnjeval. Toliko. Hvala.

za obrambo za neko orožje, ki ga sploh ne potrebujemo, je zelo jasna diskrepanca. Številka 200 milijonov evrov, kolikor naj bi zapravili za neke protiletalske rakete, za katere se v Sloveniji vojska sploh ne more usposabljati, teh 200 milijonov evrov, bi jih bistveno bolj potrebovali kje drugje v naši državi. Moje vprašanje, gospod Šarec, je bilo popolnoma nedvoumno in nanj niste odgovorili, zato ga ponavljam: Od kdaj do kdaj je trajala priprava investicijske dokumentacije za nakup teh protiletalskih raket? S kom vse ste se pogovarjali o nakupu teh raket? V katerem načrtu razvojnih programov, ki so del proračuna, imate rezervirana sredstva za te rakete? To niso kozmetična vprašanja. Glede na zelo netransparentno, tudi vprašljivo smotrno nabavo kakršnegakoli orožja, ki je v tej državi potekala v preteklosti, je skrb za javne finance tu vsekakor na mestu. Tudi nakup teh protiletalskih raket se je praktično do zadnjega skrival pred očmi javnostmi. vprašanja poslanca Levice na Odboru za obrambo ni bil podan noben podatek, o tem nakupu smo morali praktično v celoti izvedeti iz medijev. Pri tem imamo s podobnimi nakupi že izkušnje, specifično na področju teh protiletalskih raket. Leta 2001 je Slovenija kupila šest rabljenih tovornjakov z raketami Roland 2, kar nas je prišlo takrat 40 milijonov nemških mark. No, na koncu, ne le, da se je sistem po enem desetletju nikakršne uporabe upokojil, še iskalo se je zunanje izvajalce, kdo bo preostale rakete uničil.

Kar pravite za Roland. Ja, takrat se je kupovalo, to, to drži. Dejstvo je, da mi bomo nakup izvedli po sistemu vlada vladi. Cena bo enaka za pristopnice k temu sporazumu, ki sem ga prej navedel. Tukaj gre za skupni nakup. Dokumentacija se seveda pripravlja že eno leto. Pravite, kje je podlaga oziroma tako nekako, da se skriva. Ne skriva se, saj je v resoluciji jasno napisano, kaj potrebujemo, napisano je tudi v SOPR. Tako da ne gre za prav nobeno skrivanje, kot sem rekel. V medijih je pisalo, vendar so zadeve še preuranjene. Načrt razvojnih programov je v postopku, kot sem povedal, in bo šel na Vlado. Tako da se nakup ne bo nič skrival, princip bo vlada vladi. Pravite pa, da primerjate finance z drugimi in tako naprej, ampak mi smo bili leta 2009, 2009, če se ne motim, na 1,61, danes smo na 1,3, pa smo imeli takrat bistveno slabši BDP. Kot sem rekel, tudi druge države z nižjim BDP namenjajo več za obrambne izdatke. Tako da je to vaše subjektivno mnenje lahko, predlagam pa, kot sem rekel, da spoštujemo posamezne naloge posameznih ministrov, tudi vsak minister ima svoje zadolžitve in je pristojen za svoj resor in mora na tem resorju zagotoviti tisto, za kar je tam. In če bo v primeru, da bo prišlo do nekega dogodka, kot je padel tisti brezpilotnik na Zagreb, verjamem, da boste vi prvi, ki boste vprašali, ali je naša protizračna obramba spala. Zato Zato se trudimo to kapaciteto vzpostaviti. In še enkrat, nakup bo izveden po sistemu država državi in zagotovo ne bo nobenih posrednikov vmes in zagotovo bo nakup transparenten, tako da tukaj ni nobene bojazni. Predsedujoči, hvala za besedo. Kot koalicija smo se zavezali viziji solidarne prihodnosti. V tem trenutku ta vizija izgleda nekoliko majavo. Minister za finance se prednostno ukvarja z izvajanjem politik varčevanja in gleda na vsak cent, kje ga lahko na področju koristnih investicij in koristnih socialnih programov skrči. Opravka imamo z intervencijo za zagotavljanje brezplačnih šolskih kosil otrokom, ki jih potrebujemo, pa se zapleta s politično voljo, saj da naj kot država ne bi imeli dovolj financ. Obeta se skokovit dvig oskrbnin v domovih za starejše, pa je na Vladi obtičal zakon, ki bi ta dvig oskrbnin za oskrbovance in njihove družine preprečil. Medtem ministrstvo za obrambo patruljira po Evropi in nakupuje orožje, ki ga v resnici sploh ne potrebujemo. V tem konkretnem primeru, za katerega v danem poslanskem vprašanju gre, imamo opravka s protiletalskimi raketami za 200 milijonov evrov. Protiletalskimi raketami, za katere v Sloveniji niti ni vadišč niti nimamo sovražnika, na katerega bi te rakete usmerili. In odgovor, ki ste ga, gospod Šarec, podali, me na noben način ni zadovoljil, ne v tehničnem ne v vsebinsko političnem smislu, zato mislim, da moramo kot Državni zbor opraviti splošno razpravo in se pogovoriti o tem, kakšne naše politične prioritete pravzaprav so. Ali bomo namenjali naša skupna sredstva za orožje, ki ga ne potrebujemo, za tujino, za neke zahteve Nato pakta zgolj zato, da ta hrani vojaškoindustrijske komplekse svojih jedrnih držav, ali bomo naša zbrana, čeravno omejena sredstva, uporabili tako, kot državljanke in državljani od nas pričakujejo, to je za skupno dobro? Hvala. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 28. junija 2023, v okviru glasovanj. Prehajamo na naslednje vprašanje, dr. Tatjana Greif bo postavila vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek

Zasebna letala so podnebno najbolj obremenilna oblika transporta, njihovo število pa v zadnjih letih rekordno narašča. Samo lani je promet zasebnih letal nad Evropo oziroma v Evropi narastel za 64 %. Greenpeace je nedolgo tega objavil mednarodno peticijo Prepovejmo zasebna letala, ki jo je podpisalo že veliko več kot četrt milijona ljudi, vključno z mano. Let z zasebnim letalom na osebo povzroči približno deset- do petnajstkrat več izpustov CO2 kot redni let. Posamezno zasebno letalo lahko v zgolj eni uri izpusti dve toni CO2. Svetovni povprečni ogljični odtis, povezan z energijo, pa znaša okoli 4,7 ton CO2 na osebo na leto. Zasebna letala so slika in prilika družbene in podnebne nepravičnosti. Privilegiran 1 % bogatunov leti brez kakršnihkoli omejitev in s svojim razvratnim transportom uničuje planet. Ob tem je šokantno, da zasebna letala in njihovi izpusti v Evropski uniji sploh niso regulirani, ampak so izključeni iz evropske zakonodaje, ki zadeva emisije toplogrednih plinov. Zanima me zatorej: Kakšno je stališče slovenske vlade do poziva k prepovedi zasebnih letal? Ali bi se peščica najbogatejših morala odpovedati svojim podnebno uničujočim luksuznim razvadam? Hvala.

izrazito naslavlja podnebno nepravičnost. In se strinjam z vašo navedbo. S stališča resorja, ki ga pokrivam, vam bom odgovoril v enem delu, in sicer da Agencija Republike Slovenije za okolje razpolaga predvsem s podatki o onesnaževanju iz prometa na letni ravni, in to za celotno državo in na ravni posameznih sektorjev, govorim o sektorju letalstva, posebej v sektorju v cestnem prometu, posebej v železnicah in pa tudi, kar se tiče pomorstva. Ti podatki so enako tudi navedeni v ostalih državah članicah in se tudi lahko medsebojno primerjajo, ne obstaja, pa tudi ni tukaj samo Slovenija takšen primer, da bi pa znotraj posameznega sektorja, znotraj kakršnekoli skupine merili izpuste, v tem primeru za zasebno letalstvo. Pobude za prepoved sicer obstajajo, eno ste sami navedli, pa ni edina, tudi v drugih državah članicah so podobne, a je bila prepoved zasebnih letal na ravni EU izključena. Izključena je bila zaradi tudi evropske komisarke za promet, ki se je osebno opredelila, gospa komisarka Adina Vălean, poudarila je, da je potrebno nasloviti celoten sektor v celoti, ne samo zasebni sektor znotraj letalstva. Namreč 1 %, en podatek, ki je mogoče zelo zanimiv za vas, svetovnega prebivalstva povzroči 50 % vseh emisij iz letalstva, kar je podoben podatek,. Šokanten, kot ste ga vi sami navedli, medtem ko 80 % prebivalstva ni skoraj nič emitiralo iz letalstva oziroma skoraj ne koristi letov. Še en podatek mogoče, ki bi vam zelo pomagal. ena študija podjetja CE Delft, vam jo lahko tudi pošljem po mailu, iz marca leta 2023, torej dva, tri mesece stara študija, naslov je CO2 emissions of private aviation in Europe. Zelo zgovorna, zelo natančno, zelo bogata študija na 88 straneh, ki točno to, kar ste vi vprašali, naslavlja po posameznih tabelah. Jaz bi vam lahko citiral, kaj se vam dogaja tudi v Sloveniji. Ampak lahko pa rečem mogoče v treh številkah, da je bilo letu 2022 na slovenskih letališčih opravljenih tisoč 267 poletov z zasebnimi letali in ti so proizvedli 3 tisoč 802 toni izpustili CO2. Ne more pa z daj ARSO gledati za vsak let posebej oziroma s katerega letališča. So pa znotraj te študije navedli tudi to, da so v samo treh letih te emisije zrasle skoraj za faktor sedem na letnem nivoju. Za ostalo pa prepuščam odgovor ministrici.

Ko bodo sprejete odločitve glede zniževanja, obveznega zniževanja CO2, in ostali dokumenti, bomo mi seveda vse naše predpise temu prilagodili. Ob novelaciji NEPN, ki ga je Vlada sprejela in minister Kumer predstavil prejšnji teden, smo pa povedali, kaj je tisti največji izziv, ki ga v Sloveniji v povezavi z doseganjem podnebnih ciljev, če jih lahko tako imenujem, imamo. In tukaj definitivno je promet. Tako da se v tem trenutku mi mi ali pa še najbolj midva z ministrom Kumrom ukvarjava s tem, kako doma v Sloveniji zagotoviti, da bodo izpusti CO2 iz naslova prometa, ob tem, da ste prej slišali, kako se promet enormno povečuje v zadnjih letih, da bodo izpusti nižji in da bomo dosegali cilje. Uradno v tem trenutku s strani Evropske komisije na mizi ni ideje, o kateri nas sprašujete. Lahko vam pa povem za primer Francije, ki je sprejela odločitev, da bodo ne samo privatne, ampak tudi linijske letalske povezave, ki so do 500 kilometrov, postopoma ukinjali. In če bo Francija s to pobudo nadaljevala na evropski ravni, se bo seveda Slovenija morala Hvala za odgovor. odgovor. Kot že rečeno, je samo 1 % svetovnega prebivalstva odgovoren za polovico svetovnih letalskih izpustov, 80 % svetovnega prebivalstva, ki je zaradi podnebne krize najbolj prizadeto, pa še sploh nikoli ni letelo z letalom. To so zanimive kalkulacije. Zato je trend v svetu prepovedati zasebna letala, ki so šolski primer podnebne nepravičnosti in tudi osupljivega onesnaževanja. Na problem zato že opozarjajo Avstrija, bila je že tudi omenjena Francija, Irska in Nizozemska, ki so pozvale Evropsko unijo, naj poostri zakonodajo in omeji vpliv zasebnih letal na podnebje. Amsterdamsko letališče Schiphol pa se je že zavezalo, da bo prepovedalo zasebna letala in mala poslovna letala. Kakšno stališče zdaj tu zavzema naša vlada? Bi se lahko pridružili tem naštetim državam? Nimamo žal sicer, a svojega lastnega avioprevoznika, imamo pa letališča in tudi zasebna letala in razne falcone. In iz Slovenije je lani poletelo skoraj tisoč 300 letal, kot smo tudi že slišali, zasebnih letal. Hvala. Hvala. Minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. zadnji podatek nevladne organizacije Transport & Environment za zasebna letala iz lanskega leta, 14-krat bolj onesnažujejo kot komercialni leti, prej ste rekli od 10- do 15-krat, ampak ta stvar tudi narašča, tudi zaradi večje razsipnosti zasebnega letalstva in večje učinkovitosti javnega potniškega prometa preko letalstva, in pa 50-krat več kot na primer vlaki. Tako da naše politike gredo vse v smer, da bi seveda se izpusti zniževali. Pred zasedanjem Sveta za transport, ki je bil 1. junija 2023, so tri države, Avstrija, Francija in Nizozemska, naslovile pismo na komisarja Timmermansa in pa na komisarko za transport, da se zaostrijo pogoji, če se še ne prepove glede zasebnih letal. Komisarka je na zasedanju sveta zavrnila to možnost. Je pa prepustila posameznim državam članicam, ki imajo svoje lastne nacionalne družbe, ki opravljajo potniški promet. Med drugim je, recimo, Francija sledila in interno prepovedala lete, in to v maju 2023, na krajših razdaljah, če je vlak dosegljiv v časovnem razmaku 2,5 ure, in še nekatere druge članice države isto razmišljajo. Mi nismo tako velika država, niti nimamo nacionalnega prevoznika, da bi podobno razmišljali. Kako se bomo pa pridružili ali pa se ne bomo pridružili pobudi, bo pa seveda odvisno od naslednje sestave Evropske komisije, kakšno stališče bo glede zasebnega letalstva naslednja komisija zavzela. Hvala. Hvala. Želite postopkovno? (Ne.) Ne? Prehajamo na naslednje poslansko vprašanje. Gospod Tomaž Lisec bo postavil poslansko vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospodu Luki Mesecu. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani minister oziroma oba ministra, vsem skupaj lep pozdrav! Moje poslansko vprašanje bo glede teme izvajanja regijskih štipendijskih shem. Vsi vemo, da je to pač vsaj za mlade zanimiva shema, ki se dogaja med izvajalci, predvsem so to regijske razvojne agencije, vaše ministrstvo, delodajalci in pa mladimi. Gre za razvojno naravnan inštrument, ki ima kar dolgo brado in uspešno zgodovino, na žalost pa je bolj v črno zavita prihodnost izvajanja teh regijskih štipendijskih shem. Pred sabo imam tudi analizo potreb regijskih štipendijskih shem do leta 2030, ki tudi govori o skladnosti z regionalnimi in nacionalnimi programi do leta 2030. Sedaj pa k temu, zakaj sem se odločil za postavitev poslanskega vprašanja. Dobil sem kar nekaj zanimivih dokumentov, ki kažejo, da na ravni vlade oziroma vašega ministrstva Tukaj imam dopis Združenja regionalnih razvojnih agencij iz oktobra leta 2022, zadeva: Uradno zagotovilo za izvajanje projekta Regijska štipendijska shema v letu 2022–2023 ter v programskem obdobju 2021–2027, predsednika Vlade Združenje regionalnih razvojnih agencij naproša, da se čim prej ukrepa v zvezi s kontinuiteto izvajanja projekta regijska štipendijska shema, da se zagotovi potrebnih 3 milijone evre za izvajanje v tem šolskem letu, izvaja se že nekaj let. Predstavniki teh agencij so bili takrat ogorčeni nad informacijo, ki jo je sedanji minister za solidarno prihodnost izrekel, gospod Maljevac, ki pravi, da je izvajanje ukrepov v okviru kohezijske politike postalo nemogoče in tako naprej. Zanima jih tudi, kaj je s tem prehodnim obdobjem oziroma dokončanjem štipendiranja. Po mojih vprašanjih odgovora niso dobili. Zato je Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija konec leta 2022 ponovno zaprosil za odgovore na podlagi vprašanj, ki so jih že večkrat ponavljali. Odgovora niso dobili. Nenazadnje so se name obrnili iz Regionalne razvojne agencije Posavje, »Na večkratno pobudo za kontinuirano nadaljevanje regijskih štipendijskih shem se skupaj s pobudniki, in sicer reprezentativnimi predstavniki gospodarstva, ki poznajo potrebe gospodarstva, obračamo na vas, da tudi vi pripomorete k nadaljnjemu izvajanju mehanizma Regijska štipendijska shema.«

Hvala lepa. Drži. Mi smo se odločili konec lanskega leta, da s tem programom ne bomo nadaljevali. Razlogi so pa naslednji. Prvi razlog je, da je manj evropskih sredstev v trenutni finančni perspektivi kot v prejšnji in je bilo treba nekatere programe ukiniti. Glede na to, da je evropskih sredstev manj, smo se seveda pač odločali o ukinitvi obstoječih programov na podlagi tega, kateri so bolj in kateri so manj učinkoviti. Na žalost se regijske štipendijske sheme niso izkazale kot učinkovit program. Ko nekdo dobi kadrovsko štipendijo, je smisel tega, da se potem tudi zaposli, če se je za neko delo izučil. Številke so pa naslednje, recimo, na Obalno-kraškem smo imeli 116 mladih ljudi vključenih v štipendijske sheme, od tega se jih je 20 zaposlilo, po enem letu jih je imelo zaposlitev še 14. Se pravi 14 od 116 štipendistov. V Posavju 227 ljudi vključenih, 32 se jih je zaposlilo, po enem letu jih je imelo zaposlitev še 18. In tako izgleda praktično po vseh regijah. Ker se ta program ni izkazal za učinkovitega, veliko je bilo tudi zahtevkov za vračilo teh štipendij s strani Evropske komisije in tako naprej, smo se odločili, da enostavno ni smiselno s tem nadaljevati. Je pa tako, Slovenija približno 80 milijonov na leto, po mojih podatkih, nameni za štipendije. Tukaj se pogovarjamo o manjšem deležu štipendij. Vsega skupaj je bilo mišljeno 18 milijonov, zaradi neučinkovitosti programa se je ta številka skrčila na 14, od tega tega je bilo 2 milijona in pol namenjenih za sofinanciranje izvajalcev, se pravi, razvojnih agencij, dobrih 12 milijonov pa je šlo za štipendije v petih letih, se pravi, lahko izračunate, kakšen delež je to. Govorimo o 2 milijonih na leto, država pa da vse skupaj 80 milijonov na leto za štipendije. Se pravi, ne pogovarjamo se o tem, da bi nek velik delež štipendij izpadel. Bo pa naslednje leto sprejeta, da vam povem točen dokument, dokument Politika štipendiranja, ki je krovni dokument na področju štipendiranja za naslednje četrtletje. V okviru tega bomo določili tudi, kako bomo boljše opredelili kadrovske štipendije. Kadrovske štipendije je po našem prepričanju treba krepiti, sploh glede na to, da kadrov v marsikateri panogi ali pa sektorju primanjkuje. V kratkem boste konec koncev tudi s strani našega ministrstva dobili v parlament v obravnavo Zakon o socialni varnosti, kjer, recimo, namenjamo 700 tisoč evrov za štipendiranje na področju socialnega dela in socialnega varstva. Tako bomo na ta način v bistvu nadomeščali izpad, kolikor se je že pojavil. Se pa je, in tukaj res še enkrat ponavljam, ta shema izkazala za neučinkovito in ko smo morali krčiti evropske programe zaradi manjšega deleža evropskih sredstev v trenutni finančni perspektivi, smo seveda izločili tiste, ki so bili najmanj učinkoviti.

ko spremljam, kaj vse se s strani različnih evropskih skladov financira v Sloveniji, da ne bom rekel po domače, koliko neumnosti in koliko denarja gre za te zadeve, tukaj govorimo o dokaj majhnih zneskih. Po mojem mnenju, kljub morda dejansko malo manjši učinkovitosti, je pa dejstvo, da je šlo za nek program, ki je ciljal zelo targetirano na kadrovske štipendije, kjer so delodajalci sami izrazili željo. In ko govorimo o tem, kakšna je trenutna zaposljivost mlajših ljudi, torej dijakov in pa študentov, se mi zdi, da se sekajo evropska sredstva na napačnih programih. Tako da jaz obžalujem, da ni prišlo do tega, da bi se v tej perspektivi, ki se že izvaja, našla ta sredstva za izvajanje tega programa. Jaz osebno celo mislim, da bi morda morali iti v drugo smer. Če bi dali več sredstev, pa še bolj stimulirali kako drugače, da bi se še več delodajalcev da tudi ne bi bilo na koncu tolikšnega razkoraka med tem, kdo se je vključil in potem tudi kdo je zaključil vse te zadeve. Morda samo eno podvprašanje o tem dokumentu, ki se pripravlja, ali pa glede Zakona o štipendiranju. Zanima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

Nezaposlenost se aktivno zmanjšuje in mi tudi ohranjamo praktično vse projekte na aktivni politiki zaposlovanja, in to se kaže kot učinkovito. Recimo ravno sveži podatki, junija leta 2021 smo imeli 71 tisoč nezaposlenih v državi, junija letos imamo 46 tisoč nezaposlenih v državi, se pravi 25 tisoč manj. In tudi če se primerjamo z dvema mesecema nazaj, se kažejo dobri rezultati, recimo, v prvem tednu maja se je nezaposlenost zmanjšala za 137 ljudi, v drugem za 702 človeka in tako naprej, skupaj v dveh mesecih skoraj za 2 tisoč, če se primerjamo začetek maja pa do sredine junija. junija. To je ena stvar. Kar se tiče štipendiranja, tukaj kot rečeno, pač imamo aktivne politike zaposlovanja, imamo številne programe, ki tečejo in so uspešni, recimo projektno usposabljanje mladih. Junija oziroma maja se je pa začelo tudi evropsko leto veščin, kar pomeni, da bomo pozorni na to, kako mlade prve iskalce zaposlitve, teh je po trenutnih statistikah brezposelnih okrog šest tisoč, opremiti z veščinami, da bodo lažje dobili zaposlitev in lažje prišli na trg dela, pač do služb, ki si jih želijo. Tako da v tem smislu bomo mi definitivno krepili in pa seveda štipendije usmerjali v tiste sektorje, kjer imamo izrazito pomanjkanje, enega sem prej navedel. Bomo pa sredstva iskali tako v aktivni politiki zaposlovanja, ki je 70–80 % financirana iz evropskih sredstev, kot seveda v proračunu. Hvala. Gremo še na zadnje vprašanje. Gospa Nataša Sukič bo postavila vprašanje ministru za okolje, podnebje in energijo mag. Bojanu Kumru. Izvoli. Najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani minister! Rada bi se dotaknila pač tega žalostnega dejstva, da imamo še zmeraj različno obravnavo, ko govorimo o sežigalnicah in napravah za sosežig odpadkov, kar pomeni, da veljajo za sežigalnice strožji pogoji glede emisij kot pri napravah za sosežig.

Takšna ureditev seveda daje prednost dobičkom onesnaževalcev pred varovanjem okolja in pred varovanjem zdravja prebivalcev. Lokalno prebivalstvo, ki živi ob ali v bližini sosežigalnic, je zaradi trenutne pravne ureditve emisijam, onesnaževanju izpostavljeno torej neprimerno bolj kot tisti, ki živijo v bližini sežigalnic. Spomnimo se samo Anhovega in hudih, hudih obolenj, ki so dokazano posledica teh emisij. Ministrstvo za okolje in prostor je maja 2020 ustanovilo medresorsko delovno skupino za preučitev možnosti za izenačitev normativov dovoljenih emisij iz naprav za sosežig in tistimi iz sežigalnic odpadkov. Leto po ustanovitvi te skupine pa ni bilo na žalost narejenega še nič, o čemer bi bilo vredno poročati. V Levici smo takrat v zakonodajni postopek vložili predlog zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov za izenačitev teh normativov, v prvem branju pa je bil predlog zakona zavrnjen in vse do danes se na tem področju na žalost še ni nič premaknilo. Čeprav smo že leto dni v vladi vse tri stranke, ki smo se v koalicijski pogodbi pravzaprav zavezale, da bomo, citiram, »zagotovili neodvisno izvajanje obratovalnega in kontrolnega monitoringa emisij. Za emisije izpustov v zrak pri sosežigu odpadkov bomo uveljavili najvišje evropske standarde«. Konec navedka. Pa vas sprašujem, spoštovani minister: Kakšne so bile ugotovitve te medresorske skupine? Kakšne so možnosti, da se na podzakonski ravni zagotovi, da ljudje, ki živijo ob napravah za sosežig, torej v Anhovem, ne bodo plačevali profitov sosežiga s svojim zdravjem in onesnaženim okoljem? Ali podpirate, da to materijo uredimo na zakonski ravni? Kdaj bo vlada uresničila obljubo o izvajanju obratovalnega in kontrolnega monitoringa, ki bo

lepa, predsedujoči. Tudi hvala vam, poslanka, za postavljeno vprašanje. Kot zadnji si bom vzel ves čas, ki mi je na voljo, da bom čim bolj bogat in informativen in vam bom poskušal res že v prvem delu postreči s čim več informacijami. Kot ste pravilno ugotovili, je bila medresorska delovna skupina res ustanovljena maja 2020, 10. septembra istega leta prva seja medresorske delovne skupine. Vsi člani so seveda zainteresirano sodelovali. Izvedena je bila poleg vseh tistih formalističnih zadev tudi predstavitev primerjalne analize celotne normativne ureditve, izvajanja in prakse obratovalnega monitoringa, merjenja emisij v zrak. Ta monitoring je pripravil Pravno-informacijski center nevladnih organizacij. Kaj je bilo še dogovorjeno? Dogovorjeno je bilo tudi, da bo predmet nadaljnjega dela proučitev celega spektra možnosti izenačitve mejnih vrednosti snovi v zrak sosežiga v Cementarni Anhovo. Zakaj?

na to lokalizirano eno napravo. Dogovorjeno je bilo tudi na medresorski delovni skupini, da se izvede tematiko v dveh specializiranih podskupinah, ena podskupina je tehniškotehnološka in druga okoljskozdravstvena. Zdaj tehniškotehnološka je takoj začela z delom. Obravnavala je celotno tehnološko in okoljsko problematiko izenačevanja mejnih emisijskih vrednosti snovi v zrak sosežiga do te dotične naprave. Okoljskozdravstvena podskupina pa naj bi obravnavala povezavo med emisijami in pa stanjem okolja oziroma vpliv na kvaliteto zraka ob sami cementarni oziroma širše in seveda tudi na zdravje ljudi. medresorska skupina se je skozi seje in izmenjavo gradiv celostno seznanjala z ureditvijo določenih mejnih vrednosti za vse cementarne in tudi za to cementarno ter vse sežigalnice in za to sežigalnico, kakor tudi kakovostjo zraka oziroma okolje na območju te dotične naprave. Prav tako se je seznanila z analizami glede zdravja prebivalcev v občini. Obe podskupini sta potem pripravili svoji odzivni poročili. Tehniškotehnološka je bila izdelana v marcu 2021, medtem ko je bilo poročilo okoljskozdravstvene podskupine izdelano šele letos, 2023. V času kovida, v času prejšnje vlade, je delo medresorske delovne skupine na žalost malo zastalo. Prejšnji minister, pristojen za okolje, in tudi sam sva zadevo spodbudila, intenzivirala in smo končno prišli do še drugega poročila. Obe poročili sta bili posredovani članom medresorske delovne skupine v juniju. Po pregledu, da sta imela analiza in poročilo vse sestavine, ki bi jih morala imeti, je bilo posredovano vsem članom. Zdaj nastopa počitniški čas in naslednja seja medresorske delovne skupine, verjetno tudi zadnja, je v prvem tednu septembra predvidena, kjer bodo članom predstavljeni poročili obeh skupin, in pa izsledki in s tem tudi predlogi za naprej. Izsledki in pa sklepi te medresorske delovne skupine bodo posredovani v Državni zbor in boste imeli možnost o tem tudi razpravljati in tudi sam kot pristojni minister se bom seveda te seje zagotovo tudi udeležil. Za oblikovanje z dokazili podprtih priporočil za izboljšanje stanja okolja in pa zdravja prebivalcev v okolici Salonita so potrebni seveda verificirani, dostopni in pa okoljski kakovostni kakovostni podatki, zato je naše ministrstvo tudi skupaj z Ministrstvom za zdravje razpisalo, to pa je novo, ciljno raziskovalni projekt. Zakaj? Da bomo lahko na podlagi temeljnih analiz strokovne dostopnosti, se pravi, strokovnjaki bodo ocenjevali dostopnost in pa kakovost okoljskih vplivov na zrak, vodo in pa in pa zdravstvenih podatkov okolice cementarne, lahko prišli do temeljnih izsledkov, na podlagi katerih bo lahko minister, ki je pristojen za okolje, ukrepal. Zdaj več ni vprašanje, ali bo prišlo do izenačitve. Zagotovo bo prišlo. Sam sem temu zelo naklonjen, da prihajamo do do odločitve izenačitve teh dveh standardov. Vprašanje je samo, ali imamo natančne, temeljite podatke z vsemi vplivi, in pa vprašanje časa, kdaj to na pravilni način tudi storimo. Hvala.

pojasnjevanju in sem zelo vesela, da slišim, da bo to septembra, to poročilo in tako naprej. Torej, če vas prav razumem, pravite, da bo prišlo do izenačitve. Ali lahko potrdite, da podpirate, da se ta materija uredi tudi na zakonski ravni, ko bomo enkrat imeli vse te parametre? To smo v Levici poskušali že v prejšnjem mandatu. Ali boste uresničili obljubo o izvajanju obratovalnega in kontrolnega monitoringa, ki pa bo neodvisen od upravljavcev naprav, ki ga torej ne bodo izvajali upravljavci naprav sami? To bi bilo mogoče tudi pomembno, da je to res kontrolirano tako, kot je treba. Hvala lepa.

za vsa izbrana onesnaževala in seveda potem z modelirnimi sistemi ocenili širjenje onesnaženosti zraka. Pripravili bodo tudi časovno in prostorsko analizo povezanosti med okoljskimi in pa zdravstvenimi podatki tako na populacijski ravni kot na podlagi vseh podatkov. Do konca leta 2024 pa tudi pričakujem od medresorske delovne skupine, ne bom prejudiciral, vsa priporočila Agencije Republike Slovenije za okolje, kako izboljšati stanje okolja in pa zdravja prebivalcev. To je en ukrep. Sam osebno sem naklonjen temu, kar ste me povprašali, seveda pa pričakujem od strokovne medresorske delovne skupine in pa od teh dveh, tehničnotehnološke podskupine in pa okoljskozdravstvene podskupine, da pridete z natančnimi podatki, poročili, da lahko na podlagi resničnih podatkov, na podlagi analiz in seveda tudi meritev pridemo potem do nekih zakonskih ali podzakonskih, niti ni nujno, da je potreben zakon, da se ta stvar v nekem doglednem času potem tudi izenači. Kot rečeno, osebno sem seveda temu tako da ni več vprašanje, da ali ne izenačitev, absolutno sem za to, da se izenači, vendar potrebujemo podatke, potrebujemo analize, potrebujemo verificirane, kvalitetne izračune in šele na podlagi tega lahko potem pristojni minister tudi ukrepa. KRIVEC: Hvala. Izčrpali smo seznam poslanskih vprašanj. Ministricam in ministrom se zahvaljujem za podane odgovore. S tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali v sredo, 28. junija 2024, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. Prekinjam tudi 11. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala vsem! Hvala